(HDZ)** Gospođe i gospodo zastupnici, predložio bih da provedemo objedinjenu raspravu

Nema prigovora, dakle možemo. Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad i socijalnu politiku. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić će dodatno obrazložiti prijedloge ovih triju zakona. Izvolite ministre. **Ljubičić, Neven (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime, mislim da ovdje nema nikoga tko zapravo ne zna problem azbesta, koji ne zna problem ljudi oboljelih zbog toga što su bili izloženi profesionalno izloženi u svome radu azbestu. Ali dozvolite mi, a moram to danas kazati i malo evo nekakve reminiscencije svoje. U sedmom mjesecu 2004. godine, a još sam bio kao pomoćnik prvi puta sam imao eto prigodu primiti udruge oboljelih od azbesta i dakle jedan dio praktično radnika koji su radili u “Salonitu“ u Vranjicu. Došlo ih je puno. Mislim da ih je bilo oko dvadesetak. Tako nismo svi mogli sjesti za stol, tako smjestili smo se na sve strane i tada su mi rekli nešto što nisam mogao vjerovati. Dakle, sedmi mjesec 2004. Ja ću govor citirati. Kaže, “znate trovali su nas godinama, a sada sami plaćamo svoje liječničke preglede. Obećavali su nam Zakon o obeštećenju, a dali su nam Zakon o obećanju.“ I tada moram priznati evo a prvi puta sam imao prigodu upoznati te ljude. To nije bio ni zadnji, jer smo se iza toga sretali čitav niz puta jer ovaj problem nije bilo jednostavno riješiti i vrlo je kompleksan. Možda se ne vidi iz kvantuma ovih zakona, ali iz njih se puno, puno stvari zapravo provlači. Od tada počinje zapravo rješavanje onoga što se nije moglo ili nije htjelo riješiti u godinama prije. A što se to nije htjelo riješiti? Pa evo jedan podatak da od 1991. do 2003. godine da je sveukupno 482 predmeta koja su predana diljem Hrvatske na našim sudovima zbog odštetnih zahtjeva vezanih uz profesionalne bolesti naravno uzrokovanih azbestom. Jedan dio toga je riješen. Na žalost jedan dio još uvijek obija da tako kažem vrata sudova i tko zna kada će biti riješen. Ponukan time ali i ponukan zapravo, Vlada ponukana nastojanjem da uistinu tu jednu veliku traumu riješi, a da je riješi na način kao što su to riješili i Velika Britanija i Nizozemska i Španjolska i Francuska, pa evo i nama susjedna Slovenija. Mi danas predlažemo u hitnoj proceduri tri zakona. Predlažemo Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu s Konačnim prijedlogom zakona, Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu s Konačnim prijedlogom zakona i Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu s Konačnim prijedlogom zakona. Dozvolite mi još jedan podatak koji je malo znan, a koji svakako treba kazati danas. Evo u bivšoj državi, a reći ću vam kako zapravo su to išli su citirati, rekli članovi naših udruga. Kaže, “u državi drugarica i drugova dopuštala se citiram količina 175 vlakana po metru kubnom azbestnih čestica.“ Norma za Europu je do 2 čestice po metru kubnom. 175 i dvije. Već u samom tom nesrazmjeru jasno se vidi što su ti ljudi doživjeli, ali i koji je danas naš zadatak da uistinu tu veliku nepravdu ispravimo i da eto na najbolji mogući način kojeg ovog trenutka možemo da tim ljudima i pomognemo, ali i osiguramo da se njihovo zdravstveno stanje kontinuirano prati, a ne da svoj pregled zbog bolesti ne koju je dobio ne svojom krivicom mora, odnosno do jučer bolje rečeno su morali plaćati. Kada govorimo o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu mi smo zapravo jasno definirali da na to pravo imaju svi oni kod kojih će biti dokazana profesionalna bolest i štoviše tu profesionalnu bolest smo kategorizirali u nekoliko dakle stanja koja su vezana uz profesionalnu izloženost azbestu. Međutim ovdje smo uključili i sve one koji su praktično u tijeku sudskog procesa, ali gdje još uvijek nisu dobili pravorijek, odnosno nisu dobili konačno rješenje, odnosno nije im isplaćeno obeštećenje. Isto tako, a moram priznati da smo dobili puni konsenzus ponovno i Gospodarsko-socijalnog vijeća i ovo nije dakle za hvaliti se, ovo je nešto što je uistinu normalno i što je trebalo vjerojatno biti riješeno pred pet, šest godina, ali nije, rješavamo sada, a to je da zapravo smo odlučili da se ovi iznosi vezano za obeštećenje mogu nasljeđivati. Zašto? Na žalost među onima koji su bili profesionalno izloženi azbestu 10, 20, 30 godina nakon što prestanu se izlagati tom azbestu može doći do teškim komplikacija i teških zdravstvenih problema pa čak koji mogu biti i fatalni, govorim o tumorima ovojnice pluća i govorim o raku pluća. Netko tko će sa rakom pluća ostvariti određeno obeštećenje možda zbog svog stanja neće to doživjeti i upravo zbog toga smo odlučili da se ovo može i nasljeđivati, a to znači da zapravo ta osoba svoje pravo praktično prenosi na svog zakonitog nasljednika i da se dakle može to pravo i nasljeđivati. Ono što treba svakako naglasiti, a to je da ovaj zakon je dio uistinu i konvencije koja štiti prava radnika, ali dio i europskog zakonodavstva. Dakle Hrvatska se na ovom području usklađuje sa europskim zakonodavstvom ponovit ću, jer su na isti način kao što mi to rješavamo danas, ovaj problem riješile Francuska, Španjolska, Velika Britanija, Slovenija i druge zapravo zemlje godinama ranije. Kako smo obeštećenje načinili, odnosno kako ćemo ga isplaćivati. Sukladno rješenjima koja već postoje u Europskoj uniji oformili smo praktično jednu ljestvicu koeficijenata koji su vezani uz različite bolesti, odnosno stanja, ali vodeći računa da bolest sama po sebi nije jedini parametar nego da to bude i oštećenje funkcije. Pa primjerice ako netko ima dokazanu bolest, azbestozu koja je nastala zbog nakupljanja azbesta u plućima, mi nećemo imati samo azbestozu kao temelj izračunavanja obeštećenja nego ćemo imati i poremećaj funkcije. I upravo s takvim rasponom koeficijenata koji ponavljam je u cijelosti usklađen sa sindikatima, sa poslodavcima, napravili smo praktično jednu razdiobu gdje primjerice koeficijent od 1,5 je vezan za promjene na ovojnici pluća, na vodu u plućima, da je koeficijent od 4 vezan za azbestozu, 9 za karcinom pluća i koeficijent 12 vezan za mezotelijom, dakle zloćudni tumor ovojnice pluća. Svaki taj koeficijent iznosi pet proračunskih osnovica za godinu u kojoj je podnesen odštetni zahtjev. Ponavljam opet da su i sindikati i poslodavci u cijelosti i udruge, velika većina naših udruga, prihvatili ovakav način izračuna i iznose koji im pripadaju i status nasljeđivanja i mislim da definitivno konačno nakon reći ću silnih obećanja evo dolazi i rješenje koje dakle predlaže ova Vlada. Kada govorimo o Zakonu o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, onda zapravo govorimo o načinu praćenja zdravstvenog stanja radnika, ali i postupku dijagnosticiranja različitih profesionalnih bolesti. I ovdje želim jasno kazati da možda jedan od najvećih prijepora je upravo bio vezan za dijagnosticiranje pojedinih profesionalnih bolesti. I taj problem smo riješili naravno u konsenzusu opet zajedno sa sindikatima, zajedno sa poslodavcima, zajedno sa strukom i zajedno sa udrugom jer jedino na taj način možemo doći do najkvalitetnijih rješenja jer ona nisu za nekoga drugoga nego za nas koji smo u Hrvatskoj. Pa objedinivši onaj korpus koji najbolje to zna, naravno da se onda mogu i donijeti najbolja rješenja. Definiramo po prvi puta i tijela koja su nadležna za praćenje zdravstvenog stanja, ali i koja su nadležna za provođenje dijagnostičkog postupka kod sumnje na profesionalnu bolest izazvanu azbestom. Dakle nakon evo čitavog niza godina kada smo jednom reći ću to, odlukom dakle onemogućili da ljudi koji su bolovali od profesionalnih bolesti vezanih uz izloženost azbesta, koji su plaćali liječničke usluge do 2004. godine, sada to konačno ugrađujemo u zakon i treba jasno kazati da se takve stvari više ne ponove, a ova Vlada neće dozvoliti da se to ikada više ponovi. Hvala. Hvala. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Odbor za zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

taj set nazovimo to tako, triju zakona o azbestu. Prvo ovaj zakon 725 o obveznom zdravstvenom nadzoru država na sebe preuzima financiranje liječničkih pregleda svih osoba koje su izložene azbestu. Pretpostavlja se da u Hrvatskoj ima negdje oko 2 tisuće takvih osoba. Pregledi su evo članak 5. obvezatni u periodu od 3 godine. Praćenje zdravstvenog stanja radnika iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezne preventivne preglede koji se obavljaju najmanje svake tri godine. Uz to bit zakona je na neki način možda izražen u u ovome članku 8. da radnik kojem je nakon provedenog postupka iz članka 7. ovoga zakona utvrđeno postojanje profesionalnih bolesti uzrokovane azbestom ostvaruju prava s osnova te bolesti utvrđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju itd. Ovdje se dalje navodi da polazeći od činjenice da je azbestoza progresivna bolest koja nastaje udisanjem azbestne prašine ili tih vlakana i često za posljedicu ima smrt, te uzimajući u obzir profesionalno izložene izložene azbestu pristupilo se rješavanju te problematike i da ne nabrajam dalje te odrede, odnosno obrazloženje. E sad ako neko radno mjesto ima posljedicu oboljenje pa i smrtnost, onda bi takvu naprosto industriju trebalo iz Hrvatske izbaciti. Na jedan način trebalo bi njen rad zabraniti. Ovaj paket zakona računajući i naknadu štete, težak je 32,8 milijuna kuna. Znači 5 milijuna kuna za obvezatan zdravstveni nadzor o čemu je sad ovdje riječ, 7,8 milijuna kuna za mirovinu plus 20 milijuna kuna odštetne naknade. Sumnjam da se može rad s azbestom u 100 postotnom djelu izbjeći. U brodogradnji to jednostavno nikada neće biti moguće, bilo da je riječ o brodogradilištu u Rijeci, Splitu, Puli ili šta ja znam Trogiru, ali se azbest ne treba u Hrvatskoj proizvoditi. Ne znam što se danas dešava dole u Vranjicu kraj Splita, ali ako se donese odluka o zabrani proizvodnje e onda ljudima treba ponuditi neku opciju ne znam kroz umirovljenje ili neko alternativno radno mjesto. Valja jasno postupno vjerojatno pristupati i zamjeni ovih vodovodnih instalacija od azbesta. Takvih je gotovo 30% u Republici Hrvatskoj, ali ne samo Hrvatskoj nego i u zapadnoj Znamo koji bi to bili troškovi, ali o tom pitanju također će trebati jednog dana pristupiti, odnosno netko bi nam u nadležnom ministarstvu trebao reći da li voda koja teče kroz te cijevi koje su građene azbestom ili od azbesta, od azbesta, da li je ta voda 100% zdravstveno ispravna jer ovako se stvara osjećaj neke ugroženosti u javnosti. Svi mi govore jasno da je voda 100% ispravna, ali to bih jasno volio čuti i od nekih mjerodavnih tijela. Što se tiče znači ovog Zakona 725 apsolutno tu nema nikakve potrebe osporavati te odredbe, treba ih pozdraviti. Zakon pod rednim brojem 726, to je Prijedlog Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika koji su bili profesionalno tome izloženi. Znači također treba jasno podržati. Tamo '96., '97. godine ovdje smo u ovom Saboru donijeli zakon, točnije izborili smo se za rudare iz Stupljaka koji su na sličan način dobili pravo na jedno prijevremeno umirovljenje. U ono vrijeme to je zasigurno bio jedan pošten zakon spram 250 do 300 tih labinskih rudara. Zanimljivo je da je tada pustimo opozicije bio protiv. Nadam se da ćemo danas svi biti za ovu starosnu mirovinu vis a vis osoba koje su bile izložene tom azbestu. evo da sad govorim od azbestoze. To je znači Vranjic Split, to je Zagreb i Pula. I Pula. Govore to i odštetni zahtjevi koji su upućeni sudovima u Puli, u Zagrebu, odnosno Splitu. Ovaj Zakon biti će težak ili težak je 7,6 milijuna kuna za 2008., 8 milijuna kuna za 2009., 8,4 milijuna kuna za 2010. godinu. U 2007. po mom sudu, a zakon bi trebalo usvojiti što je moguće prije za 5 mjeseci trebalo bi isplatiti negdje 3 milijuna kuna i šteta. Da li je to konačni prijedlog? Je. Konačni je to prijedlog na svu sreću, tako da će već u 9. mjesecu dio tih dio tih naših radnika koji su radili sa tom opasnom materijom moći računati na mirovinu. Međutim ono čega se plašim, plašim se da će naša administracija biti kadra u roku od tih mjesec dana obraditi sve te mirovinske zahtjeve. Bojim se da je to u ovom trenutku gotovo nemoguće. prva mirovina kada bi sve bilo idealno, kada bi mirovinski sustav radio kao što radi u Japanu ili Švicarskoj onda bi možda te naknade mogle isplatiti ili biti isplaćene tek u 10. mjesecu za 9. mjesec. Ovom prilikom jasno protestiram što nikako da dođe do nas ovaj Zakon o izjednačavanju starih i novih umirovljenika. Mislim da je alarm stvarno zazvonio i da tu razliku od gotovo 500, 600 kuna u korist starih u odnosu na nove treba što je moguće prije ispraviti. I konačno ako smo rebalansom preraspodjelili višak od 5 milijardi kuna, možda je dio tih novaca mogao ići i toj kategoriji hrvatskih umirovljenika. Bit ovog Zakona kojega je ministar nazvao malim, ali bitnim. To su znači članak 2. da ako radnik ima navršenih 50 godina života muškarac, odnosno 45 godina života žena i 25 godina staža osiguranja pod uvjetom da je 10 godina radio na poslovima iz članka 1. stavka 2., odnosno postavka 1. ovog Zakona ili ako ima 53 godine života muškarac, odnosno 48 godina života žena i 30 godina staža osiguranja, onda može ići u mirovinu. A ono što ja još jedanput želim apelirati ili pozvati, znači MIORH, mirovinsko to osiguranje da što prije počne isplaćivati te mirovine i da što je moguće prije zaprimi te zahtjeve i da shvati taj posao kao jedan od prioriteta. Što se tiče ovoga trećega zakona, to je zakon pod rednim brojem 724. o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Znači imajući na umu da je sva imovina do '90. godine bila društveno vlasništvo. Pošteno je znači da država na sebe preuzme obvezu isplatne naknade oboljenima od azbestoze ili ne znam karcinoma pluća itd. Mislim da je ovdje na neki način bit u ovome članku 4. koji glasi da Republika Hrvatska preuzima obveze za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu. Znači isključivo azbestu. Rekoh do '90. sve je bilo društveno vlasništvo, državno, svejedno kako ćemo to nazvati. Red je da tu obvezu na sebe danas 2007. preuzme država. Ovo je jedan socijalni, ovo je odgovoran potez. Dakako da treba razgovarati o koeficijentima, da treba razgovarati o visini same naknade. Dakako da 20 milijuna kuna pretpostavljam neće biti dostatni novac. U Republici Hrvatskoj od '91. do 2003. procesuirana su 482 predmeta na ime odštetnih zahtjeva za za ove bolesti koje su bile uzrokovane ili prouzročene azbestom. Dosuđena šteta do danas je 5,8 milijuna kuna ili negdje svega 12 tisuća kuna po zahtjevu ili po podnositelju tog zahtjeva. Taj problem znači azbestoze, tih bolesti karcinoma itd., koje su, koje je prouzročio azbest nije problem još jedanput ću reći samo "Salonita" dole iz Vranjica kraj Splita. To je i problem Zagreba, to je i pulski problem. 12 odštetnih zahtjeva dosada zaprimio je Općinski sud u Puli, a naknada štete u jednom slučaju iznosila je 15 tisuća 143 kune. U jednom predmetu je došlo do prekida postupka, u jednom predmetu došlo je do nagodbe sa iznosom od 13 tisuća kuna. 9 predmeta u Puli ostalo je neriješenih i parnični postupci su u tijeku, a ukupna visina radi naknade štete zbog azbestoze iznosi milijun 305 tisuća kuna. tuženik je "Uljanik d.d." iz Pule. Još jedanput ponavljam zato jer su se u tom brodogradilištu kao i u ostalim neki sklopovi u pojedine sustave broda ugrađivali od azbesta. Takvih zahtjeva vidimo bilo je u Zagrebu, vjerojatno još negdje u Hrvatskoj. Ali još jedanput ću reći, tih 12 ili 15 tisuća kuna to su minimalni iznosi, neću reći mizerni iako bih se i tim izrazom mogao poslužiti i možda tek neka psihološka satisfakcija tim ljudima ali nikako i stvarna materijalna naknada. Znači još jedanput, ove iznose koje se osiguravaju po ovom zakonu, riječ je o 20 milijuna kuna, ni na koji način nije dostatan za one To može biti tim ljudima neka moralna satisfakcija ali stvarno tim ljudima treba pomoći s konkretnim materijalnim iznosima jer ponekad ponekad iznos od 12 ili 15 tisuća kuna gotovo je "vrijeđanje zdravoga razuma" i podcjenjivanje te teške bolesti kojemu su izloženi naši sugrađani. Još jedanput reći ću. Mi ćemo sigurno podržati sve ove zakonske prijedloge. Bolje da imamo ovakav Zakon o obeštećenju gdje se u proračunu osigurava 20 milijuna kuna nego da nemamo nikakav, zato jer je država definitivno preuzela na sebe obvezu za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od tih profesionalnih bolesti zbog azbesta i na taj način priznala da ajde njeni prednici u tim društvenim ili državnim poduzećima naprosto nebrigom za radnike tim istim ljudima su prouzročili enormnu materijalnu, prije svega zdravstvenu štetu a državi i materijalnu štetu. Eto s tim riječima još jedanput, glasat ćemo za zakone pod rednim brojevima 724., 725., 726. i pozivam nadležno ministarstvo da što se tiče mirovina, što je moguće prije te zahtjeve naših sugrađana počinju primati određena mirovinska tijela i da tim ljudima ide što je moguće prije naknada po ovom osnovu. To su ti ljudi zaslužili i to pravo im treba omogućiti. Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Kajo Bućan. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege! U klubu HDZ-a razmatrali smo navedene prijedloge zakona i želimo odmah naglasiti da ćemo svim ovim prijedlozima zakona dati podršku. Naziv azbest potječe od grčke riječi azbestos što znači negoriv. E pa to što je negorivo izazivalo je dosada vatru od koje su bježali evo svi do danas. Taj bijeli azbest zapravo je toliko negoriv da ga samo razlažu jake kiseline, jake lužine i temperatura iznad 600 stupnjeva Celzijusa. Taj i takav azbest se taložio u respiratornom traktu, u plućima onim koji su s njim radili. Dakle, azbestoza je profesionalna, progresivna, kronična bolest koja se svrstava u prema Zakonu o listi profesionalnih bolesti pod pneumokonioze. Oboljeli su što je vrlo bitno istači dugi niz godina bez subjektivnih simptoma. Taj azbest je zbog svoje jeftinoće kao sirovine slabe provodljivosti zvuka, topline i elektriciteta mogućnosti miješanja s cementom i smolama postao nezamjenjiv materijal pri proizvodnji više od 3 tisuće 500 proizvoda. Polazeći od činjenice da je azbestoza progresivna bolest i često ima za posljedicu smrt pristupilo se evo rješavanju problematike dijagnostike liječenja i s tim u vezi odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od bolesti uzrokovanih azbestom. Republika Hrvatska je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji od 1. siječnja preuzela od 2002. preuzela obvezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom uključujući i regulativu koja se odnosi na promet ili korištenje proizvod a koji u sebi sadržavaju azbest. Za napomenuti je, drago mi je da čujem i da se drugi klubovi pozitivno određuju prema ovim prijedlozima zakona ali za napomenuti je da svi ovi prijedlozi zakona imaju potporu Hrvatske udruge sindikata, većeg dijela udruga i pozitivno mišljenje na gospodarsko socijalnom vijeću. Ovim zakonom se i definira tko sve ima pravo na novčanu naknadu. Svi oni koji se nisu mogli naplatiti od poslodavca, svi oni koji su, koji nisu, koji su bili u stečaju koji je otvoren nad poslodavcem te svi oni koji se nisu mogli naplatiti niti niti sudskom presudom. Republika Hrvatska preuzima obvezu za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu. Predloženim su zakonom utvrđene profesionalne bolesti za koje radnik ima pravo na novčanu naknadu kao i koeficijenti istih te osnovica za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata. Trebat će osigurati za provođenje ovog Prijedloga zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu u 2008. godini 20 milijuna kuna. U Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu procjenjuje se da će sredstva koja će biti potrebna u 2008. godini iznositi oko 5 milijuna kuna. U istom prijedlogu zakona se definira profesionalna izloženost radnika azbestu te što u smislu ovog zakona profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. Pod profesionalnom izloženošću azbestu smatra se neposredna i posredna izloženost azbestu, uređuje se postupak utvrđivanja i priznavanja profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. I tko to provodi? Provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu. Naravno, to prate i određeni kriteriji koji su definirani pravilnicima i vjerujem u dobrom dijelu slučajeva imamo pozitivna iskustva naših susjeda kako su to napravili, poglavito slovenski model i tu se isto tako izišlo na određeni način traženju udruga oboljelih od azbesta gdje se zapravo biopsija kao kriterij izbjegla u u svim onim slučajevima gdje je moguće dokazati na drugačiji način ovu tešku bolest. Što se tiče Prijedloga zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu možemo reći da je sve do 1993. godine maksimalno dopustiva koncentracija azbestu bila znatno viša od te koncentracije u zapadno-europskim i drugim zemljama. Vlada Republike Hrvatske je 1993. godine donijela pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari i kojim se utvrđuju visina maksimalno dopustive koncentracije. Polazeći od toga Vlada Republike Hrvatske je 2003. godine razmatrala istu ovu problematiku, no tek tamo negdje zapravo točno 14. veljače 2006. ministar donosi, navedeno ministarstvo daje prijedlog zakona i usvaja se Zakon o kemikalijama gdje se utvrđuje lista opasnih lijekova čiji je promet zabranjen odnosno ograničen i tada se potpuno zabranjuje stavljanje u promet ili korištenje azbestnih vlakana jednako kao i proizvoda koji sadrže ova vlakna. Polazeći od navedene liste a radi zaštite radnika koji su tijekom rada na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu predlaže se donošenje zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu svih onih koji su bili profesionalno izloženi azbestu. Ovim će se zakonom izvršiti zbrinjavanje radnika koji su tijekom rada na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu u Republici Hrvatskoj. Pri tome a obzirom na posljedice koje azbest izaziva na radnu sposobnost onih koji su s njime u doticaju ostvarivanje mirovina pod povoljnim uvjetima može se smatrati primjerenom mjerom u danim okolnostima. Ovim će se zakonom izvršiti zbrinjavanje radnika koji su tijekom rada na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da bi rashodi u 2008. godini iznosili preko 7,5 milijuna kuna, u 2009. 8 milijuna, u 2010. 8 milijuna i 400 tisuća kuna. Vjerujemo u klubu HDZ-a da je ovim prijedlogom zakona Vlada Republike Hrvatske napravila još jedan bitan iskorak u odnosu na sve do sada napravljeno na ovom području i da će svi oboljeli primjenom ovih zakona koji jest i socijalan i odgovoran potez ove Vlade dobiti primjerenu moralnu zadovoljštinu u danom vremenu i danim uvjetima. Hvala. Klub zastupnika PGS-a, SBHS-a i MDS-a poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite.

iskažemo potporu donošenju predloženih zakona i to potporu u sadržaju zakona kao i u samoj hitnoći postupka. Dakle, podržavamo donošenje zakona 724., 725. i 726. koji reguliraju cjelokupno područje, posljedica izloženih određenog broja ljudi u ovoj zemlji toksičnom djelovanju azbesta. Ali kada bi to bio jedini razlog zbog kojeg sam se javio da nekoliko riječi kažem onda bih to vjerojatno preskočio. Naime, ljudsku i profesionalnu dužnost sam osjetio da izrazim solidarnost sa tim ljudima znajući na određeni broj slučajeva sa ozbiljnim i teškim posljedicama izloženosti azbestu u riječkom brodogradilištu "3. maj". I sjećajući se pred puno godina uzaludne borbe nekolicine ljudi koji su pokušali se zaštititi i ostvariti određena prava temeljem toga što su oboljeli ni krivi ni dužni. Stavljam naglasak na ovo "ni krivi ni dužni" jer znamo da nažalost u ljudskoj patologiji je puno oboljenja za koje pojedinci što zbog svog neznanja, što zbog nespremnosti da se ponašaju na odgovarajući način objektivno sami snose odgovornost za dijelove ili cjelokupni tijek svoje bolesti. U ovom slučaju sekvenca azbestne čestice, azbestoza i na kraju karcinom su nešto što je tu samo po sebi izašlo. Ti ljudi nemaju ama baš nikakvu odgovornost. Nadam se da će predviđena sredstva biti dostatna ali donošenje zakona garancija je da će se ta pravda prema tim ljudima učiniti. I mogu samo na kraju kazati da je to davno trebalo donijeti i iz tog razloga apsolutno mislimo da je da je bilo dobro i da je vrijeme i mjesto da se to donese i da se po tome zakoni efikasno primijene jer se u konačnici ne radi o velikim brojevima ljudi i zbog toga ta pravda dolazi selektivno za usku manju grupu ljudi i zbog toga se treba izvršiti. I naravno, podrška ukupnom paketu. Hvala lijepa.

Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa evo ja kao specijalista medicine rada svakako podržavam ova tri zakona koja sveobuhvatno mislim rješavaju pitanje radnika koji bili, koji su profesionalno bili iloženi azbestu. Znači njihov zdravstveni nadzor, stjecanje i pravo na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima i obeštećenje. Prema našim ali i hrvatskim, europskim ali i hrvatskim zakonima poslodavac je odgovoran za sigurnost radnog mjesta i zadatak mu je svakako osigurati radno mjesto bez štetnosti za zdravlje radnika. A na radnim mjestima sa povećanim, sa povećanim rizicima potrebno je stalno pratiti zdravlje radnika obzirom na veću opasnost od nastanka bolesti vezanih uz rad ali i profesionalne bolesti. Europska unija je svojim zakonodavstvom ograničila uporabu i promet proizvoda koji u sebi sadrže azbest a evo u Republici mi smo otišli i dalje. U Republici Hrvatskoj stupanjem na snagu Zakona o kemikalijama, Narodne novine 150/05, ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donio je i listu opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen odnosno ograničen. I znači po toj listi od 14. veljače 2006. potpuno je zabranjeno stavljanje u promet ili korištenje azbestnih vlakana kao i proizvoda koji sadržavaju ova vlakna. Na području Hrvatske primjena azbestne tehnologije datira još od 20-tih godina prošloga stoljeća. I evo, možda se na prvi pogled misli da se to radi samo o problemu u brodogradnji međutim moramo reći da je u građevinarstvu itekako zastupljen ovaj problem. Tu su azbestno-cementne ploče, zatim pokrovi razni i cijevi. Zatim azbestna tkanina. Zatim u metalurgiji isto tako su zastupljeni proizvodi od toga u automobilskoj industriji, industriji šinskih vozila, azbestne oblage za kočnice. Pa evo i u sladorani recimo u Županji je bilo nekoliko radnika koji su dolazili na sistematski pregled kao izloženi azbestu. Azbest je poznat po svom štetnom utjecaju na zdravlje izazivajući kronične progresivne bolesti, promjene znači na pleuri i promjene na azbestozu odnosno pneumokroniozu. Zatim i maligne bolesti pluća i mezeteliome. U razdoblju evo od 1990. do 2005. godine broj profesionalnih bolesti izazvan, izazvanih azbestom u Hrvatskoj je 442 od čega je znači 304 azbestoze i karcinom pluća u jedan slučaj, mezeteliom u 3 slučaja što ne znači da ih nije bilo više, ali pitanje da li pošto ima progresivni tok i treba ga pratiti i nakon 10, 20, 30 i 40 godina možda je bio još koji slučaj, ali koji se nije povezao od tada sa azbestom. Prema Prijedlogu zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalnom izloženom azbestu s Konačnim prijedlogom zakona, u članku 3. govori se da je profesionalna izloženost radnika azbestu da podrazumijeva i posredno i i neposredno izloženost azbestu tijekom proizvodnje, uporabe, skladištenja i razgradnje objekata i proizvoda koji sadrže azbest ili proizvode od azbesta. To je znači jedna široka lepeza tih mogućnosti izloženosti bilo posrednih bilo neposrednih. profesionalna izloženost po ovom zakonu je i povremena izloženost azbestu ukoliko je koncentracija prelazila razinu maksimalno dopuštene koncentracije. Vidjeli smo ministar je u svom izlaganju rekao koliko je to, ta maksimalno dopuštena koncentracija smanjena Zatim preventivne preglede, dijagnostiku kao i praćenje zdravstvenog stanja radnika koji su profesionalno izloženi azbestu te radnika kojima je dijagnosticirana profesionalna bolest izazvana azbestom prati specijalista medicine rada. provodi se kroz razdoblje znači do 40 godina jer smo vidjeli, kao što se istaklo da posljedice mogu biti i do toga proizvoda. Znači prati se 40 godina nakon prestanka profesionalne izloženosti radnika azbestu bez obzira da li je dijagnosticirana profesionalna bolest ili je samo bio izložen. Sredstva za provođenje ovih preventivnih i redovitih zdravstvenih pregleda dijagnostike i liječenja osiguravaju se iz sredstava doprinosa zaštite zdravlja na radu. Ja bih se još jedanput vratila i na taj zakon, se vidi da ovo zaista Ministarstvo i ova Vlada vodi računa o zaštiti zdravlja na radu jer je ovaj Zakon o zaštiti zdravlja na radu zaista riješio sva ona, mnoga bitna pitanja i mnoga bolna pitanja koja su kao što je ministar u izlaganju iznio kako da su radnici morali sami sebi plaćati da bi dokazali kod sumnje na profesionalnu bolest. da oni koji, koje, gdje je, koji su ostali tako da je poduzeće otišlo u stečaj ili iz bilo kojeg razloga nisu imali nikada mogućnosti bilo kakva, bilo kakva svoja prava da ostvare. Sad bih se osvrnula na ovaj drugi Prijedlog zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu s Konačnim isto prijedlogom zakona. Da su tijekom, znači radnici koji su tijekom rada na radnom mjestu bilo profesionalno izloženi azbestu neposredno ili posredno ostvaruju pravo na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju ove generacijske solidarnosti. I da su tu obuhvaćeni znači radnici sa navršenih 50 godina života muškarci odnosno 45 godina žene. I sa 25 godina radnog staža uz uvjet … /Govornica se ne razumije./ … 10 godina radili na poslovima koji su bili neposredno izloženi, profesionalno izloženi azbestu. I imamo drugu još kategoriju, navršenih 53 godine i 48 godina za žene ali 30 godina izloženosti u, kod poslodavca koji je u proizvodnji koristio azbest. Tj. koji su bili posredno profesionalno izloženi azbestu. E sad ovdje se može u praksi možda pokazati i poteškoća oko toga koji su to, koje su to bile proizvodnje gdje je bilo evo posredno izloženost azbestu. Visina mirovine bila bi određena kao da se radi o 40 godina mirovinskog staža i dobro je da to, da to pravo znači ne zastarijeva ukoliko radnik ne podnese odmah zahtjev za priznavanje tog prava, da to može učiniti I na kraju imamo možda sada kratkoročno i najznačajniji zakon. To je Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu s konačnim opet prijedlogom zakona. u Republici Hrvatskoj prema raspoloživim podacima u razdoblju od 1991. do 2003. znači procesuirano je 482 predmeta. Naime oštetnih zahtjeva zbog profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. I kako bi se u Republici Hrvatskoj cjelovito uredilo pitanje prava na novčanu naknadu radnicima koji imaju dokazani rad na radnom mjestu na kojem su zbog tehnološkog procesa bili izloženi djelovanju azbestom i kojem je utvrđena i priznata profesionalna bolest. To je važno reći da je utvrđena i priznata profesionalna bolest uzrokovana azbestom predlaže se navedeni Prijedlog zakona. Osobito važno ovdje smatram da se zakonom predviđa pravo na novčanu naknadu radnicima koji nisu mogli naplatiti od poslodavca zbog bilo kojeg razloga bilo stečaja ili bilo kojeg drugog razloga, nisu mogli naplatiti svoja potraživanja da će znači imati pravo na obeštećenje. Mislim da je to zaista garantira se evo jedna sigurnost i tim radnicima koji su možda najviše i oštećeni jer ne mogu, nisu mogli naplatiti svoja potraživanja. Isto tako je bitno da to pravo isto ne zastarijeva, da se praktički nasljeđuje pravo na podnošenje zahtjeva imaju osobe kojima je pravomoćnom sudskom presudom dosuđena naknada kao i osobe nasljednici. Znači nasljeđuje se, osobe kojima je priznato pravo na novčanu naknadu koja je dospjela na isplatu ali je ostala neisplaćena zbog smrti osobe kojima je pravo to priznato. u odštetnom zahtjevu. Vidimo da će odlučivati povjerenstvo koje je zaista mjerodavno u čijem će sastavu sudjelovati svi, nadležne institucije od Ministarstva zdravstva, gospodarstva, financija, pravosuđa, predstavnika Hrvatskog zavoda za medicinu rada, Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja na radu, ali i dva predstavnika sindikata i predstavnik Udruge oboljelih od profesionalne bolesti uzrokovane azbestom. Republika Hrvatska je preuzela obvezu za isplatu po odštetnim zahtjevima za što je ovo u 2008. godini potrebno osigurati 20 milijuna kuna. I da zaključim. Navedena tri zakona sveobuhvatno rješavaju pitanje radnika koji su profesionalno bili ili jesu izloženi azbestu na radnom mjestu. Znači, njihov zdravstveni nadzor, pravo na starosnu mirovinu, te obeštećenje. Stoga, evo ja podržavam donošenje ovih zakona i moram samo ostala sam dužna u prethodnim raspravama pročitati jednu poruku sada evo to ću sada učiniti jer je ovo jedan primjer kako se brine o zaštiti zdravlja radnika. Ali kad smo raspravljali o izmjeni Zakona o socijalnoj skrbi o socijalnoj skrbi i o priznavanju statusa njegovatelja onda sam dobila ovakvu poruku. Doktorice Lelić molim vas da prenesete podršku ministru Ljubičiću, jer sve što je rekao u pravu je i mislimo da nikad nam nije bilo bolje. Pozdrav iz jedne Udruge djece sa posebnim potrebama i njihovih roditelja. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika poštovani zastupnik Kajo Bućan. Poštovani gospodine predsjedniče. Evo, kolegica me ponukala samo da još dvije stvari kažem i da prenesem isto tako jednu zahvalu, a zahvala je od Udruge oboljelih od azbesta iz tvornice “Salonit“ u Vranjicu. Zovu se diblovi azbesta koji se zahvaljuju svima onima koji su radili na predloženim prijedlozima zakona i po prvi put otvorili i riješili ovo jedno vrlo važno područje. kolegica je spomenula da je to i smrtonosna bolest i imamo podatke iz referalnog Centra za azbestozu koji se nalazi u Splitu gdje kažu po jednom istraživanju od čak 90 slučajeva raka plućne ovojnice u njihovom istraživanju 86 ih je bilo vezano, 86 je bilo kod radnika profesionalno izloženih azbestu. Vjerujem evo da će se i na ovaj način mnogi radnici “Salonita“ Vranjić koji su godinama živjeli u državi koja je proklamirala od '45. pa na dalje da je čovjek njihovo najveće blago zapravo dobiti sada u Republici Hrvatskoj jednu veliku moralnu zadovoljštinu uz ovaj bitno socijalan iskorak hrvatske Vlade. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Ruža Lelić. a ja kažem evo čak i u Županji u nekim pogonima radnici su izloženi azbestu i po tom pitanju su praćeni i trebala bih, još bih jednom htjela naglasiti da takvih izloženosti znači ima dosta u građevinarstvu i izraziti u stvari jednu i bojaznost. Tko zna gdje sve ima azbesta, gdje smo sve okruženi i koliko smo izloženi i zato je dobro da imamo ovu zabranu više proizvoda od azbesta i upotrebu azbesta i svakako da je ovaj prijedlog zakona kažem od Zakona zaštite zdravlja na radu jedan zaista bitni iskorak u zaštiti zdravlja radnika. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naravno, velika zahvala svima na podršci na ovim zakonima, ali meni ne preostaje drugo nego vam obećati da će ova Vlada nastaviti i dalje rješavati ovakve probleme. Hvala.